poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema glasanje.Hvala.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 108 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Prelazimo

građana.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Marija Obradović, ministar državne uprave i lokalne samouprave, Maja Mačužić Puzić, državni sekretar, Miljan Čuljković, iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.Pozdravljam prisutne predstavnike Vlade.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Snežana Paunović, Đorđe Milićević i Jelena Žarić Kovačević, kao i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Pisanim putem narodni poslanici Snežana Paunović i Đorđe Milićević povukli su amandman na član 6. Predloga zakona, kao i narodni poslanik Đorđe Komlenski na član 48. Predloga zakona.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Snežana Paunović i Đorđe Milićević.Reč ima predlagač, Snežana Paunović.Izvolite. Zahvaljujem, potpredsedniče.Uvažena ministarko Obradović, razgovarali smo o našem amandmanu bar u jednom delu i kada je bila rasprava u načelu. Vlada je odlučila da odbije amandman i ja to poštujem, ali prosto osećam obavezu da još jednom obrazložim zašto smo uopšte došli na ideju da kao poslanička grupa SPS podnesemo ovaj amandman.Dakle, amandman se ticao toga, odnosno naš predlog je bio da Zaštitnik građana po obrazovanju, tj. po struci bude diplomirani pravnik. Bez obzira na sve druge kumulativne uslove koji se u principu traže za sve javne funkcionere koje bira Narodna skupština, a to je da su državljani, da nisu osuđivani, da imaju određeno iskustvo u oblasti za koju se biraju, svuda se traži i određena, negde bliže definisana stručna sprema. U tom smislu smo prosto mislili da je neophodno, nužno, kako god hoćete, da se na mestu Zaštitnika građana nađe neko ko je diplomirani pravnik.Moja uvažena koleginica Dunja Simonović Bratić govorila je čak o tome da ima prostore da se i kao jedan od uslova možda postavi i to da ima položen pravosudni ispit, što ne bi bilo manje, nego više, ali svakako stojimo pri našem stanovištu.U Predlogu zakona o Zaštitniku građana uža stručnost nije bliže definisana i nama se može desiti da konkuriše i poverenje dobije i neko ko je saobraćajni ili poljoprivredni inženjer. Ovim ne želim da uvredim bilo koga, niti da umanjim vrednost bilo kog fakulteta i bilo kog visokog obrazovanja, ali zaista pod okolnostima da su poslovi Zaštitnika građana ipak uže vezani za pravne procedure, mislili smo da je važno najpre i primarno poznaje pravo odnosno bude diplomirani pravnik.Vlada je u svom mišljenju kojim je odbila naš amandman, pored ostalog navela da ombudsman snagom svog autoriteta ukazuje na pogrešno postupanje organa uprave prema građanima i utvrđuje nepravilnosti i nezakonitosti u radu organa uprave.Složićemo se da iako se formira stručna služba ombudsmana koja mora savršeno da poznaje Ustav, zakon, manjinska i građanska prava kako bi mogla da konstatuje da zakon nije poštovan, ipak smo smatrali da uz svo poštovanje, opet kažem, drugih profesija, i za samog Zaštitnika građana jeste važno to pravničko znanje.U krajnjoj liniji on mora da potpiše svaki akt i stane iza prvih stavova svoje službe pre svega i mi i dalje verujemo da rukovodilac, bez obzira na specifično znanje o ljudskim i manjinskim pravima mora da ima i pravnička znanja.Namera je bila da sledimo dobru praksu drugih država koja obezbeđuje i autoritet Zaštitnika. Složićemo se takođe da je autoritet ovako značajne i Ustavom definisane funkcije prevashodno autoritet znanja.Naravno, ne isključujemo ni u jednom trenutku sve ostale reference koje se zahtevaju, niti mislimo da su manje važne kada je u pitanju vršenje javne funkcije Zaštitnika građana, ali nam se činilo da je previše široko definisana stručna sprema i da je postupak izbora Zaštitnika građana može prosto da usporava.Niko ne može u ovim okolnostima i sa ovakvim zakonom sprečiti ni jednog likovnog umetnika koji ima desetogodišnje iskustvo u zaštiti ljudskih prava, kroz aktivnosti u nekoj nevladinoj organizaciji, da konkretno konkuriše.U pitanju je ozbiljna državna funkcija. Produžili smo mandat na osam godina, ako se ne varam odborski amandman ostavlja mogućnosti i da se mandat ponovi. Tako da smo, pre svega vođeni time, zaista mislili da bi možda bilo bolje unaprediti ovo zakonsko rešenje na način što ćemo obavezati kandidata da prosto budu diplomirani pravnici. Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima ministarka Obradović. **Marija Obradović** Hvala, predsedavajući.Hvala gospođo Paunović na obrazlaganju ovog amandmana i to izuzetno racionalnom pristupu pri obrazlaganju, iako je amandman odbijen od strane Vlade.Važno je da još detaljnije pojasnimo, vi ste zaista dali okvire u kojima se kreće obrazloženje za odbijanje vašeg amandmana, ali u javnosti je ovo izazvalo dosta interesovanja i zbog toga je zgodno da pojasnimo još detaljnije.Prvo ću se osvrnuti na venecijanske principe koji su zaista bili ozbiljan osnov kojim smo se rukovodili pri pisanju ovog zakona. Dakle, prema venecijanskim principima kriterijumi za imenovanje ombudsmana treba da budu dovoljno široki da podstaknu širok spektar pogodnih kandidata. To je citat.Dakle, čini se da takav predlog, kao što je vaš amandman bio, nije u potpunosti u skladu sa ovim standardom, sužavajući grupu potencijalnih kandidata na diplomce prava. Iako su mnogi ombudsmani na međunarodnom nivou diplomirani pravnici, ograničavanje broja kandidata samo na pravnike ili bilo koje drugo obrazovanje nije opravdano. Pošto Ombudsman deluje putem zakonskih mera, važno je da osoblje, odnosno zaposleni u njegovoj, odnosno njenoj kancelariji budu na odgovarajući način obučeni o pravnim i proceduralnim aspektima.

izbor.Takođe se očekuje da će Ombudsman imati neke druge veštine, osim pravnih znanja. Na primer, stručnost u društvenim naukama. Priroda rada Ombudsmana po sebi daje prednost pravnicima među potencijalnim kandidatima, ali formalni uslovi ne bi trebalo da budu toliko toliko restriktivni. Dakle, to je ono što je stav koji se bazira na Venecijanskim principima, a ako dozvolite navela bih i deo iz obrazloženja Vlade.Dakle, Vlada je istakla da su uslovi za izbor Zaštitnika građana, koji se navode u članu 7. Predloga zakona, postavljeni kumulativno, te ih treba sagledati u celini i zajedno. Prema odredbama člana 7. Predloga zakona, za Zaštitnika građana može da bude izabran državljanin Republike Srbije koji, pored propisanih vrsta i stepena studija u okviru sistema visokog obrazovanja koji su sadržani u tački 1. ovog člana, ima najmanje 10 godina iskustva na poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Zaštitnika građana i zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana.Iz formulacije sadržane u članu 7. Predloga zakona proizilazi da se u pogledu uslova koji se odnose na stručnost jednog lica za izbor za Zaštitnika građana traži najmanje desetogodišnje zapaženo iskustvo u oblasti zaštite prava građana. Stoga vlada mišljenje da su neosnovani navodi da se primenom predložene formulacije člana 7. Predloga zakona može izabrati lice koje ne poznaje način funkcionisanja organa javne vlasti niti pravosudnog sistema, da ne poznaje pravne procedure i sve pravne mogućnosti pružanja zaštite građana.Pored toga, Vlada ukazuje da se, shodno članu 45. Predloga zakona, za vršenje stručnih i administrativnih poslova obrazuje stručna služba Zaštitnika građana. U pogledu navoda narodnih poslanika prema kojima ovaj nezavisni organ ima velika ovlašćenja, Vlada naglašava da institucija Zaštitnika građana, uporedno pravno posmatrano, predstavlja instituciju sa tipičnim ombudsmanskim ovlašćenjima koja se ogledaju u vršenju tzv. vanpravne kontrole uprave u kojoj Zaštitnik građana ne rešava o pravima, obavezama i odgovornostima fizičkih lica, već snagom svog autoriteta koji uživa u društvenom, političkom i javnom životu, i svojim ličnim integritetom ukazuje na pogrešno postupanje organa uprave prema građanima, utvrđuje nezakonitosti i nepravilnosti u radu organa uprave i u krajnjoj instanci obraća se Narodnoj skupštini i javnosti.Vlada posebno i naglašava da je članom 7. Predloga zakona propisano da se za Zaštitnika građana može izabrati lice koje poseduje visoke moralne i stručne kvalitete, kao i da je odredba člana 7. stav 1. tačka 1) Predloga zakona u potpunosti u skladu sa tačkom 8) Venecijanskih principa, a to sam i navela na samom početku, da sada ne ponavljam. Dakle, da kriterijumi za izbor Ombudsmana treba da budu dovoljno široki da podstaknu kandidate što šireg spektra, odgovarajućih kandidata.Trudila sam se da čitam iz obrazloženja Vlade i da pročitam Venecijanske principe, da ne bi došlo slučajno do pogrešnog tumačenja. Ovo jeste, žargonski rečeno, klizav teren, ali primena svih zakona koje mi donosimo zajedno, pre svega vi seizjašnjavate kao poslanici u parlamentu, primena tih zakona jeste ključna tačka koja nama doprinosi ka boljoj oceni napretka Srbije na evropskom putu. Suština je da sve te zakone koje mi i sročimo u okviru dokumenta koji bude potvrđen u Skupštini, a to je ono što rade svi odbori skupštinski, dakle, vrše nadzor, a prate primenu zakonskih rešenja i ostalih akata i propisa.Tako da, i posle ovog zakona, a nije se o tome mnogo govorilo u medijima, ali, iskreno, veliki broj eksperata je učestvovao u pripremi ovog Predloga zakona o Zaštitniku građana, nevladine organizacije su takođe bile uključene, zainteresovana je javnost za ovaj Predlog zakona o Zaštitniku građana, veliki broj konsultacija i sa Evropskom komisijom, odnosno sa ekspertima SIGME, to je tim eksperata koji za Evropsku komisiju ocenjuje predloge različitih zakonskih akata, dakle, vrlo širok krug ljudi koji je radio na pripremi ovog teksta i nije ni čudno što je ovako mali broj amandmana na ovaj predlog zakona, jer smo se zaista trudili da što bolju formu ovog predloga zakona dostavimo parlamentu.Naravno, idemo i po redovnoj proceduri. Dakle, hitna procedura za usvajanje zakona u Srbiji je Idemo na redovne procedure, na poštovanje svih onih zahteva koji su upućeni Srbiji kako bi ona bila bolja, uspešnija i bolje ocenjena na svom putu evropskih To pokazuje i ovaj poslednji izveštaj o napretku Srbije koji smo dobili nedavno, gde smo zaista ocenjeni pozitivno, gde su upućene sve pohvale i Vladi Republike Srbije i ostalim institucijama koje pomažu da Srbija zaista ide ide napred.Nadam se da će i predstojeći izbori, koji bi trebalo da se dogode u aprilu sledeće godine, zaista ućutkati sve one koji su negativno ocenjivali legitimitet ovog parlamenta, sastav ovog parlamenta i da će rezultati sledećih izbora uvesti uvesti u ovaj parlament neke od opozicionih stranaka koje su sada vanparlamentarne. Bilo bi dobro da oni sav svoj bes i nezadovoljstvo koje pokazuju na ulici i kojim dovode u zabludu jedan jedan dobar broj ljudi u Srbiji, govoreći da Srbija ne ide dobrim putem, nadam se da će svi oni biti dovoljno hrabri i dovoljno pametni da sednu u skupštinske klupe, jer je parlament jedino mesto gde vi možete da pokažete da je vaša politika i predlog vaše politike mnogo bolji od one koji predlaže vladajuća većina.Vi, gospođo Paunović, kao neko ko je dugo u parlamentu i ko je prošao različite faze i različit sastav parlamenta, odlično znate koliko je važna žustra skupštinska rasprava, u kojoj se argumentima borimo za što bolje zakonsko rešenje koje će izaći odavde. Tako da, to jeste nešto na čemu ćemo insistirati ubuduće i zaista ne mogu da dozvolim da se dovodi u pitanje sastav ovog parlamenta. Snažno ću se boriti i u kampanji i nadam se da će biti prostora i posle izbora da pokažemo da mi ne odustajemo od poštovanja najviših principa, vladavine prava i demokratskog društva. Srbija to i jeste, samo se čini da nismo dovoljno u isticanju svih rezultata koje smo postigli, i vi kao vladajuća većina u parlamentu, kao poslanici vladajuće većine, a i mi u Vladi Republike Srbije.Tako da, u periodu koji je pred nama u ovih nekoliko meseci zaista treba da budemo glasniji nego što smo to bili do sada, glasniji u iznošenju argumenata, rezultata rada. Ovaj parlament je napravio veliki pomak i to treba građani da čuju. Onaj negativni predznak koji se često u poslednjih godinu dana, posebno od strane opozicionih različitih tajkunskih medija stavljao ispred rada parlamenta nije i ne može biti istina. To treba svi vi poslanici svakog dana, znam da to činite, ali treba da budemo još glasniji u narednom periodu. Ne može sve ono što radimo, zaista danonoćno, sedam dana u nedelji, jer mnogo od nas ne da nisu imali godišnji odmor, nego ni vikende nemamo, i neću da dozvolim da neko sa podsmehom gleda na sve ono što smo radili. Hvala vam. Hvala.Reč ima Aleksandar Martinović. Vlade i stav ministarke Obradović, vezano za neprihvatanje ovog amandman, i to iz više razloga.Na prvi pogled izgleda logičan predlog da Zaštitnik građana bude neko ko je ko je diplomirani pravnik, ali kada se stvar posmatra malo šire, onda se vidi da je argumentacija Vlade i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu ipak mnogo šira i da je Vlada bolje sagledala ovu situaciju nego što su to uradili, uz svo dužno poštovanje, podnosioci amandmana.Pre svega, ono što je važno da se kaže, mi u Srbiji, a tako postupaju i mnoge druge zemlje, instituciju Zaštitnika građana uvodimo putem zakona, dakle, na neki način putem nekog političkog dekreta, ali izvorni Ombudsman, švedski Ombudsman je nastao sasvim slučajno, kao što je sasvim slučajno nastala institucija prvog ministra u Velikoj Britaniji. Dakle, u Švedskoj on nije uveden zakonom, nego slučajno.U 17. veku Švedska je ratovala sa Rusijom i švedski kralj Karlo je pobegao u Tursku. Pošto nije bio u Švedskoj, odnosno nije bio u svojoj zemlji, on je imenovao čoveka koji ga je zastupao, to je bio njegov poverenik i izvorno, dakle na švedskom jeziku, reč ombudsman ne znači zaštitnik građana, nego poverenik, komesar, predstavnik, neko ko u ime kralja vrši vlast, dok se kralj ne vrati i kada se kralj vratio ombudsman više tu funkciju nije vršio.Švedska je tek svojim Ustavom iz 1809. godine, dakle posle nekih 100 godina otkako je nastala, ali kažem slučajno, institucija Ombudsmana u Švedskoj usled ratnih prilika, ona ga je normirala kao nekoga ko treba da štiti prava građana od onoga što se u anglosaksonskoj literaturi naziva loša uprava, maladministration, dakle od raznih šikaniranja, nepoštovanja rokova itd.Ovo što je rekla ministarka Obradović je potpuno tačno. Zaštitnik građana, ma kolika da su mu ovlašćenja, on nema ono suštinsko meritorno ovlašćenje, a to je da poništava upravne akte, ma koliko da su oni nezakoniti. Dakle, može da ukaže organima uprave

ali on ne može da donese rešenje kojim poništava upravni akt. To može samo drugostepeni organ uprave, odnosno to može sud u upravnom sporu. U našem slučaju to je Upravni sud.Zašto je dobro ovo Vladino rešenje da Zaštitnik građana može da bude i neko ko nije pravnik? Zato što se Predlogom zakona ne zabranjuje da diplomirani pravnik bude Zaštitnik građana, nego se omogućava da pored diplomiranog pravnika bude i neko drugi, ali ko ima iskustvo u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda. Imate mnogo primera u svetu zemalja gde su ombudsmani ljudi koji nisu pravnici, ali koji sjajno rade svoj posao, koji su ljudi od autoriteta, koji su vrhunski intelektualci, koji su poznati u javnosti kao ljudi koji su se borili za ljudska prava i slobode, koji su afirmisali principe demokratskog, slobodnog društva i takvi ombudsmani su se pokazali kao mnogo efikasniji nego ljudi koji su naprosto diplomirani pravnici, ali su anonimni za širu javnost. Jer vi kada za Ombudsmana izaberete čoveka koji je poznat svima, koji možda nije diplomirani pravnik, ali je čovek od ogromnog intelektualnog i moralnog autoriteta i digniteta, onda u državnoj upravi imate neku vrstu straha da ne pogreše, jer će imati posla sa takvim jednim čovekom.Sada mi formalnopravno možemo da kažemo – Ombudsman treba da bude diplomirani pravnik, imenujemo nekog čoveka koji je diplomirani pravnik, koji moždai nije loš pravnik, ali je potpuno anoniman, nema nikakav autoritet, možda je radio unekom organu uprave, ali ga građani ne doživljavaju kao nekoga ko zaista u pravom smislu te reči može da zaštiti ljudska prava i slobode.Tako da, ovo što je Vlada predložila je dobro. Dakle, Vlada je ostavila mogućnost da se za Zaštitnika građana izabere diplomirani pravnik, ali može da bude i neko ko nije diplomirani pravnik, ali ima takvu vrstu autoriteta, odnosno takvu vrstu harizme ima takve ljudske, moralne i intelektualne kvalitete koji ga čine dostojnim da bude institucija koja se zove u pravom smislu te reči Zaštitnik građana. Dakle, da u praksi bude Zaštitnik građana, a ne samo na papiru.Mi smo imali jednog, i to je jedan od razloga zašto mislim da vaš amandman ne treba prihvatiti, papirnatog Zaštitnika građana, Sašu Jankovića. Zašto kažem papirnatog? Čovek je ispunjavao ovaj uslov o kojem vi govorite, on je bio diplomirani pravnik. Sada ja pitam sve kolege i koleginice narodne poslanike, a čija ljudska prava je on zaštitio kao diplomirani pravnik? Da li postoji neki građanin Srbije kome je Saša Janković pomogao? Pa Saša Janković je do te mere imao odbojnost prema Narodnoj skupštini, da kada smo se na resornom odboru bavili njegovim izveštajima, on nije hteo da dođe, nego je slao svog zamenika, jer, bože moj, on je veličanstvo, šta on ima da radi u Narodnoj skupštini sa narodnim poslanicima i da ga oni propituju zašto je nešto napisao u izveštaju i da ga pitaju – a izvini, kom građaninu si ti pomogao i u kom konkretnom upravnom postupku?Čitao sam njegov izveštaj, kao što su čitali i drugi narodni poslanici. Znate čime se on bavio u tim svojim izveštajima, on koji je bio diplomirani pravnik? Zašto je Aleksandar Vučić, na primer, na nekoj konferenciji za novinare rekao to i to, pa zašto je rekao tim tonom, pa zašto se novinaru obratio na način na koji se obratio. Je li to posao Zaštitnika građana? Čovek je potpuno ušao u političku arenu i potpuno zaboravio na svoj posao, a posao mu je bio da štiti prava građana onda kada su ona ugrožena nezakonitim ili necelishodnim postupanjem organa uprave.Tako kada za Zaštitnika građana izaberete diplomiranog pravnika, to vam nije apsolutna garancija da će on dobro da radi svoj posao. Tipičan primer je Saša Janković. Čovek je bio pravnik, ali da li je dobro radio svoj posao Zaštitnika građana? Nije. On je hteo da se sa pozicije Zaštitnika građana, i to je na kraju krajeva i učinio, kandiduje za predsednika Republike. On je svoju poziciju Zaštitnika građana, dakle, državnog organa, to želim posebno da napomenem, često se u javnosti brkaju pojmovi nezavisnih regulatornih tela sa državnim organima, Zaštitnik građana nije nikakvo regulatorno telo, to je državni organ, koji radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom. Saša Janković je hteo da se bavi politikom i ničije ljudsko pravo on nije zaštitio, sem svoje. I jedino što je radio u javnosti kao Zaštitnik građana, to je da promoviše sebe, kao nekoga ko treba da nasledi Aleksandra Vučića. I što je vreme više odmicalo i što su se više približavali predsednički izbori 2017. godine, Saša Janković je sve manje bivao bivao Zaštitnik građana, a sve više bio kandidat opozicije za predsednika Republike.Tako da imamo jako negativno iskustvo sa ljudima koji su formalno diplomirani pravnici, na poziciji Zaštitnika građana, a u suštini su se pokazali kao čisti To se videlo. On kada je izgubio predsedničke izbore, vrlo brzo se povukao i sa pozicije predsednika tog njegovog Pokreta slobodnih građana i njegova sudbina vam je manje-više poznata.Ima još jedna stvar koja je jako važna, o tome su pričale moje kolege juče. Želim tu temu da stavim na dnevni red i danas. Izgleda logično da je načelnik Generalštaba oficir. Izgleda logično da je načelnik Generalštaba general. Izgleda logično da je načelnik Generalštaba neko ko je najbolji oficir u Vojsci Srbije. To je sve logično. A da li je u praksi bilo tako? Nije.Imali smo jednog čoveka, koji mislim da u životu nije postrojio vod, a kamoli četu, kamoli bataljon, kamoli brigadu, o korpusu da i ne govorim, vod nije postrojio. Samo zahvaljujući činjenici da ga je protežirao bivši predsednik Republike Boris Tadić on je postao načelnik načelnik Generalštaba, pri tome je činove dobijao, po nekoliko činova, u jednoj godini, čovek je postao, ja mislim general potpukovnik, general pukovnik za veoma kratko vreme.Suštinski on o vojsci nije imao pojma, ali radio je jedan posao koji je za vojsku, koji je za odbrambenu moć Republike Srbije bio jako štetan. On je uništio našu vojsku, skoro je uništio, ostali su neki patrljci od vojske Srbije sve dok ministar odbrane nije postao Aleksandar Vučić 2012. godine i sve dok u narednim godinama nismo počeli da nabavljamo najsavremenije naoružanje naoružanje i sada vojska Srbije predstavlja jednu respektabilnu vojnu silu kaja naravno, nema nameru bilo koga da napada, ali može da odbrani državu Srbiju i može da odbrani srpski narod od agresije u zemljama bivše Jugoslavije u kojima on živi, a u nekima od tih zemalja položaj i srpskog naroda je danas izuzetno, izuzetno težak.Govorim o Zdravku Ponošu. Čovek je bio general i sada formalno posmatrano ispunjava uslove da bude načelnik Generalštaba. Mislim da je to bio najgori načelnik Generalštaba u modernoj u modernoj istoriji srpske vojske. Ne znam da li postoji čovek koji je naneo više štete sopstvenoj vojsci kojoj je bio operativni komandant, vrhovni komandant je uvek predsednik Republike, ali on je kao načelnik Generalštaba, operativni komandant celokupne vojne sile, ja ne znam da li je bio neko lošiji od njega na tako važnoj poziciji.Isti vam je slučaj i sada sa Zaštitnikom građana. Ne znači, ako je neko diplomirani pravnik da je po definiciji neko ko će u praksi dobro da se snađe sa zaštitom ljudskih prava, posebno kada je u pitanju rad organa državne uprave. To smo isto imali i u vojsci Srbije.Juče je televizija N1, to slobodno mogu da kažem slagala građane Srbije, oni su to onako

što to nije prvo rekao poslanik SNS, mislim na Uglješu Mrdića. On je juče postavljao poslaničko pitanje, pa nisu hteli da kažu njegovo ime, ali je iz konteksta bilo jasno da se mislilo na kolegu Uglješu Mrdića koji je rekao da je Zdravko Ponoš uništio vojsku Srbije. I onda televizija N1 brutalno slaže građane Srbije i kaže – e to je rekao jedan poslanik SNS. On to jeste rekao, ali postoji jedan čovek koji je to rekao pre njega, a to je čovek koji je do juče bio u stranci Vuka Jeremića, Nikola Jovanović. To su zaboravili da kažu građanima Srbije.Ako iko poznaje Vuka Jeremića i ako iko poznaje Zdravka Ponoša pa valjda ih poznaje čovek koji im je do juče bio najbliži saradnik, ali televizija N1 u svom dobrom maniru da obmanjuje građane Srbije i da 24 sata vodi kampanju protiv predsednika Republike, protiv Vlade Srbije, protiv SNS je prećutala samo taj jedan mali detalj, da je o Zdravku Ponošu, kao uništitelju vojske Srbije govorio prvi Nikola Jovanović i rekao još nešto, rekao je nešto što Uglješa Mrdić nije rekao, a što baca novo svetlo i na Vuka Jeremića i na Zdravka Ponoša, rekao je kakva je to stranka desnog centra, kako se predstavlja Narodna stranka Vuka Jeremića koja se otvoreno zalaže za ulazak Srbije u NATO pakt? Kakav je to desni centar?Čovek centar?Čovek je otvoreno rekao da se Vuk Jeremić i Zdravko Ponoš zalažu za ulazak Srbije u NATO pakt. I ne leži vraže, Zdravko Ponoš, mislim toliko o njegovoj političkoj pameti i inteligenciji, potvrdi sve to što je Nikola Jovanović rekao. On čovek javno u medijima kaže – mi planiramo da dođemo na vlast tako što ćemo lepo da zamolimo Amerikance da nas dovedu na vlast.Koja je cena toga? Ja mislim koleginice Paunović da vam je to sasvim jasno, cena toga je da se odreknemo Kosova i Metohije, da se odreknemo Republike Srpske, da prestanemo da radimo na jačanju vojske Srbije. To je cena koju ćemo svi mi morati da platimo, ako nekim slučajem Vuk Jeremić, Zdravko Ponoš, Dragan Đilas i cela ta družina dođu u poziciju ne da osvoje vlast, nego da se primaknu vlasti. Evo, to je njihov scenario, da ih neko drugi instalira ovde na vlasti, a oni će naravno da odrađuju sve one poslove koje su u interesu neke od velikih sila.Mi smo taj scenario gledali, taj film su građani Srbije već gledali, ali sa tom pričom je završeno 2012. godine. Nadam se da na sledećim izborima koji će biti na proleće građani Srbije neće dozvoliti da se na vlast vrate isti oni koji su nam radili sve ove stvari poput Vuka Jeremiće, poput Zdravka Ponoša, poput Dragana Đilasa i njima sličnih.Rekao sam neki dan, kada smo potpisivali sporazum sa ovih sedam opozicionih stranaka sa kojima smo vodili dijalog bez posredovanja stranaca, rekao sam nešto što na prvi pogled izgleda neverovatno, a to je da će izbori za SNS sledeće godine i predsednički i vanredni parlamentarni i izbori za Skupštinu grada Beograda, biti veoma teški. Izgleda neverovatno u trenutku kada SNS, sada po najnovijim istraživanjima javnog mnjenja ima oko 58% podrške građana Srbije, ali nemojte zaboraviti činjenicu da je opozicija, tako bar oni kažu za sebe, dobro organizovana, da imaju sjajne kandidate, da imaju sjajne intelektualce koji ih podržavaju, da imaju pomoć iz inostranstva i ono što svi građani Srbije vide, imaju mnogo više para od nas. Pa, Dragan Đilas ima sada na svom računu, privatnom računu više para nego cela SNS, on jedan on jedan čovek kao pojedinac, kao fizičko lice.Tako da će ti izbori sledeće godine biti za SNS veoma teški. Oni imaju u svojim rukama i medije. Mi to 2012. godine nismo imali, nismo imali ni ranije.

prisutni su na Instagramu, prisutni su na Tviteru, prisutni su na Fejsbuku, što je sve legitimno, ali to razvejava njihove laži o tome da su medijski diskriminisani. Pa, ne, većina medija radi za Dragana Đilasa, većina medija radi za Vuka Jeremića, većina medija radi za Zdravka Ponoša i većina medija radi protiv Aleksandra Vučića, protiv Vlade Srbije, protiv svega onoga što smo svi zajedno i mi poslanici, i vi iz Vlade uradili od 2012. godine do sada.Do koje mere su ti ljudi beskrupulozni? Pa, to se videlo juče na konferenciji za novinare. Kada Vlada Srbije promoviše vakcinaciju, kada promovišemo mere koje treba da spreče širenje pandemije, napada na televizija N1 kako ugrožavamo ljudska prava i slobode. Juče predsednica Vlade kaže na konferencija za novinare – pa, vi sa N1 televizije ste rekli da ne treba građane vakcinisati sa tom trećom, tzv. buster dozom vakcina. Kaže, Žaklina Tatalović u sred Vlade Srbije premijerki da laže. Dobro, rekla je da laže i premijerka pokaže vest sa televizije N1 gde se kaže, kako ono beše, nije uvek treća sreća u smislu nije treća doza vakcine sigurna garancija da nećete dobiti ovu opaku bolest.Da nismo uveli mere, da nismo obezbedili vakcine, onda bi nas napadali, gde su vam vakcine, a što ne uvodite mere, ljudi umiru, ljudi se razboljevaju.Sećate se na početku pandemije šta su rekli - kakve kineske vakcine, kakve ruske vakcine, pa to nama ne treba, treba isključivo da nabavljamo vakcine iz EU. Ovim što su članovi EU, dobili su vakcinu otprilike u proseku šest meseci sa zakašnjenjem u odnosu na nas koji nismo članovi EU. Da smo slušali Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Ponoša i te takozvane eksperte lekare, koji bi da leče ljude lekovima za životinje, pa pitanje je kada bi počela vakcinacija u Srbiji.Imate još primer, kada formalno na poziciji imate diplomiranog pravnika, a on smišljeno radi protiv svoje države. To želim da podsetim građane Srbije. Jel znate ko je dao ideju Vuku Jeremiću koji nije diplomirani pravnik? On kaže da je magistar fizike, ali ne zna Drugi Njutnov zakon, tako da je veliko pitanje da li je uopšte magistar fizike, ali recimo da jeste.Ideju Vuku Jeremiću da postavi, odnosno da traži savetodavno mišljenje od Međunarodnog suda pravde da li je deklaracija takozvane skupštine republike Kosovo iz februara 2008. godine, o proglašenju nezavisnosti, u skladu sa međunarodnim pravom ili ne? Tu ideju mu je dao diplomirani pravnik Borko Stefanović. On je rekao Vuku Jeremiću, a u to vreme je bio politički direktor Ministarstva spoljnih poslova, to vam je otprilike zamenik ministra, da se prevede na jezik običnih ljudi, dakle, on je rekao Vuku Jeremiću - hajde da se obratimo Međunarodnom sudu pravde, a znao je, morao je da zna kao diplomirani pravnik, morao je da zna kao čovek koji je došao iz sveta diplomatije, da sudije u Međunarodnom sudu pravde glasaju shodno stavu svoje države o nekom pitanju. Uzmete spisak sudija Međunarodnog suda pravde, uzmete spisak država koje su priznale nezavisnost Kosova, tu je politička matematika jasna. Unapred se znalo kakva će biti odluka Međunarodnog suda pravde i, nažalost, bila je negativna za Republiku Srbiju. Međunarodni sud pravde je rekao da deklaracija o proglašenju nezavisnog Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom.Ko je za to kriv? jedan pravni ekspert Borko Stefanović i Vuk Jeremić koji ga je poslušao. Zašto su oni to uradili? Zato što hteli, zato što oni Kosovo posmatraju kao balast, kao teret, kao problem. Šta će nam taj teret? Mi treba da uživamo u životu.Videli ste prepisku između Vuka Jeremića i Roćena - e jesi obezbedio 25 soba, ne obezbedio sam 26, e super, evo dolazimo, j smo majku u Srbiji i Crnoj Gori. To je bila ta Đukanovićeva i Tadićeva diplomatija u vreme Srbije i Crne Gore. I onda su hteli da skinu teret, kako oni kažu za Kosovo i Metohiju, sa svojih leđa i sa leđa Srbije i onda su to prebacili na Međunarodni sud pravde. Onda su rekli - pa da, evo, mi se borimo za Kosovo, ali šta sada da radimo kada je Međunarodni sud pravde rekao da to nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom i napravili državi Srbiji, Vladi Srbije i predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, grdan problem, jer sada gde god na nekom međunarodnom forumu iznesete problem Kosova i Metohije, Albanci i njihovi mentori vam mašu, kao crvenom maramom, odlukom, odnosno savetodavnim mišljenje Međunarodnog suda pravde da proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije 2008. godine nije bilo u suprotnosti sa međunarodnim pravom.Tako da, gospođo Obradović, podržavam vaš stav. Ne mora Ombudsman da bude diplomirani pravnik. Nije to nikakva garancija da će on biti dobar zaštitnik ljudskih prava i sloboda, ali mora da bude pošten čovek, mora da bude čovek od autoriteta, mora da bude čovek od integriteta, mora da bude čovek koji se neće baviti dnevnom, a pogotovo ne stranačkom politikom i kome će interesi građana i interesi države, jer on je državni organ, nije nezavisno regulatorno telo, biti preči od svega ostalog.

je interesovanje za ovu raspravu.Prvo reč ima potpredsednik Zukorlić.

kao što sam istakao tokom rasprave u načelu, a danas posmatrajući ove amandmane, možemo ponovo potvrditi da je ovaj zakon, odnosno predlog koji smo imali, sa izmenama i dopunama, urađen jako kvalitetno. Zato je bio jako mali prostor za predlaganje, odnosno dostavljanje značajnijih amandmana, što će nam svakako olakšati da okončamo i raspravu i u pojedinostima, ali isto tako i da u danu za glasanje damo punu podršku izglasavanju ovog zakona.Svakako zakona.Svakako da je dobro što smo zaprimili ove amandmane, makar ih bilo malo i makar većina od tih amandmana imali tehničku prirodu intervencije, gde imamo određene koji su prihvaćeni, neke koji su odbijeni, neke koji su povučeni.Ovaj razmatramo, koji se tiče uslova za imenovanje, odnosno izbor Zaštitnika građana jeste po svojoj prirodi zanimljiv i značajan i svakako da iz tog razloga zaslužuje i ovu raspravu. Ukoliko na prvi pogled čujemo obrazloženje predlagača, to izgleda i logično, jer Zaštitnik građana se bavi pravima. Onda se podrazumeva da bi bio izabran, da je dobro da bude pravnik i jeste verovatno dobro da bude pravnik, ali Zaštitnik građana je mnogo više od pravnika.U zamisli same ideje uspostave ovog instituta, instituta Zaštitnika građana, on jeste neko ko se bavi pravnom problematikom zaštite prava građana koja može biti ugrožena od strane pojedinaca ili samih državnih organa u slučaju kršenja zakona.Međutim, ideja uspostave i postojanja i funkcionisanja Zaštitnika građana je mnogo više od toga. Zaštitnik građana, to sam inicijalno spomenuo i u raspravi u načelu, je zapravo na neki način faktor u državnom aparatu koji treba da zaštiti građane od državnog aparata. Znači, radi se o delikatnoj kategoriji i to moramo priznati.Čuli smo da je Zaštitnik građana zapravo državni organ. On je državni organ koji treba da zaštiti građane od ostalih državnih organa.Dakle, veoma delikatna pozicija. On je deo državnog aparata koji ima ulogu da zaštiti građane od kršenja zakona državnog aparata prema tim građanima od mogućeg kršenja zakona. Radi se o vrlo osetljivoj kategoriji. To ukazuje na to da ne bi bilo dobro ograničiti se isključivo na formalne uslove. Ukoliko suzimo, a što je bila intencija ovog amandmana, ukoliko bi se suzila mogućnost, limitirala mogućnost da imamo široku bazu kvaliteta u kandidovanju Zaštitnika građana, tu bi verovatno imali ovu formu, da kažemo, pravnik, razume se u pravo, bavi se pravom, to je i ono iskustvo koje do sada imamo pokazalo se da kvalitet delovanja rada, vršenja funkcije Zaštitnika građana nije ovisio o njegovom pravničkom znanju, pogotovo što Zaštitnik građana, i to smo prošli put istakli, iako jezički izgovaramo ga u jednini, implicirajući da se radi o jednoj osobi.Dakle, on je institucija, on ima svoje timove. Pre svega, te timove čine pravnici. Dakle, u slučaju i da ne bude pravnik, on neće biti lišen pravničkog znanja koje ima kroz svoje timove u pogledu analiza, razrada svih predmeta sa kojima se on bavi. Zato je dobro da imamo širu bazu kandidiranja, a da u stvari time ukazujemo da je akcenat na kvalitetu ličnosti, na formatu ličnosti ličnosti u etičkom smislu, naravno i obrazovnom. Naravno da je poželjno da oni imaju pravničko znanje. Sve je to poželjno, ali ne i presudno i ne jedino ne jedino bitno.Privilegovan sam, pod navodnicima, privilegovan sam što mogu svedočiti iz vremena, iskustva, ranijeg Zaštitnika građana u periodu 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. godina i to kao strana koja se obraćala Zaštitniku građana. građana. Moje iskustvo je tada veoma neprijatno u onome što sam dobio od Zaštitnika građana koji, kao što smo čuli i znamo, jeste bio pravnik.Čak sam imao tada i susret, mislim da je to bilo 2010. godine, sa tadašnjim Zaštitnikom građana. Imao sam susret, tražeći da mi se obrazloži zašto na silne zahteve da Zaštitnik građana stane na stranu građana, jer znate šta se tada dešavalo između 2007. i 2010. godine. Nije se radilo samo o kršenju prava građana već o brutalnim zloupotrebama poluga moći vlasti, i to onih najdrastičnijih, policije, žandarmerije, pravosuđa i drugih poluga i struktura moći vlasti koja je odlučila tada da se obračuna sa jednom zajednicom, odnosno predstavnicima te zajednice zato što im nisu bili po volji, zato što nisu uvek hteli politički služiti, zato što je ta vlast na tim nekim ranijim izborima koje je dobijala zahvaljujući stotinjak hiljada bošnjačkih glasova u Sandžaku htela da nakon dva dobijena mandata zapravo kazni svoje glasače, odnosno da im ne ispuni obećanje zbog kojih je dobijala vlast i onda su kao i svi prevaranti - dužan sam, najbolje da se posvađam sa onim prema kome sam dužan i onda mu neću vratiti dug, e pa, ne može.To se dešavalo tada i svakako pripadnici te zajednice kroz instituciju islamske zajednice su se obraćali Zaštitniku građana koji službeno nije reagovao, nije odgovarao, nije preduzimao ono što je bilo potrebno da se zaštiti ta zajednica, što je bila njegova obaveza. Kada sam zatražio sastanak i da u razgovoru saznam o čemu se radi, ja sam dobio sledeći odgovor. Delimično sam zahvalan bar na toj iskrenosti, ali to zapravo govori o tome da nismo imali adekvatnog Zaštitnika građana. On je kazao – vi ste sve u pravu, ali ja ne mogu da vam pomognem. ja znam da vi nemate mehanizme da naterate vlast da poštuje zakon, ali minimum onog što je vaša obaveza jeste da se oglasite, da preduzmete ono što je u vašoj nadležnosti da se oglasite i da kažete da se prava tih građana krše. E pa, ja to ne mogu.Dakle, to je meni rečeno, onako onako što bi se reklo, u lice i naravno da se mi posle toga, iako smo imali i dalje problema do 2012. godine, nikada više nismo obratili Zaštitniku građana, on za nas nije postojao zato što smo se uverili da je on jedna fikcija, jedna ikebana, jedna maska koja je postavljena da igra ulogu Zaštitnika građana, građana, a da zapravo deluje po nalogu te vlasti. Dakle, da on nije bio na strani građana, već je bio na strani te vlasti, odnosno tog režima.Dakle, to je ono što zapravo mi treba da imamo na umu. Dakle, ključna

da bude odan svojoj misiji i ulozi koju je zadužio. To znači da on, pored formalnih uslova koji podrazumevaju opšte visoko obrazovanje, mora imati pre svega takav ljudski karakter, biti takav ljudski karakter da može sebe odbraniti od vlasti, jer da bi on branio građane on mora imati kapaciteta da sebe odbrani od vladajućeg sistema.U sistema.U tom iskustvu, gde ja svedočim, dakle, iz događaja iznutra, on nije imao kapaciteta da sebe odbrani. On nije imao dovoljno ni autoriteta, ni kredibiliteta, ni ljudskog karaktera da bi mogao da se odbrani od naloga vlasti. Dakle, to je suština onog što jeste očekivanje od od samog Zaštitnika građana. Prema tome, pre uslova, formalno uskih uslova o vrsti visoke stručne spreme, znači oni suštinski uslovi su ključni ili još konkretnije kriterijumi su ključni. Znači, etički kvalitet, karakter ličnosti, kredibilitet, autoritet, jednom rečju format ličnosti koji može da bude zapravo neko ko treba da bude pored kočnice kad se voz vlasti zaleti.Uloga Zaštitnika građana je da pre krivine prikoči. On je taj koji ne sme ni da zadrema, ni da mu padne koncentracija. Zašto uopšte ideja Zaštitnika građana? Zato što je priroda vlasti takva da vlast udara u glavu, vlast je centar moći i jako je teško… Da bi se neko očuvao od sopstvene vlasti, mora biti, on lično, format ličnosti u karakternom, etičkom smislu, u smislu svesti toliko jak da ga prosto vlast ne opije. Čak naprotiv, ne postoji koga vlast ne opije. Samo je pitanje koliko. Oni koji se odbrane da ih opoj ili opijanje vlasti sruši, slomi, udalji od misije, oni su u problemu. Pomalo i nije strašno, ali je bitno da ostanete gornji, iznad vlasti. To je sada pitanje formata vladara. Kroz istoriju možemo da se time bavimo i analiziramo. Možda da bi ovaj sadašnji sistem ocenjivali rano, nikada se to ne ocenjuje bez vremenske distance, ali to treba svi da znamo i to je problem moći koju imate u ruci i pametna vlast napravi mehanizme kočenja.Pametna vlast je kao pametan vozač koji ima koji ima jak automobil, ima šest hiljada kubika, može 300 da vozi na sat, ali ne dozvoljava svaki put da vozi te 200, 300 ili 180 na sat. Pametan vozač zna gde daje gas, zna gde oduzima gas, a zna gde stišće kočnicu. Loš vozač je kao klinac koji je uzeo automobil od oca, Porše ili, ne znam, Ferari, i misli da je vožnja držanje volana i stiskanje papučice gasa i onda dve krivine prođe i misli da će svaku drugu zato što, eto, pištali točkovi, a on prošao krivine. Međutim, može nekoliko krivina proći, ali je dovoljna jedna da ne prođete i da doživite katastrofu.Tako je i sa vlašću kada se nalazi u rukama onih koji nisu svesni opasnosti koje nosi vlasti, kao što taj klinac nije svestan opasnosti koju nosi automobil visoke motorne kubikaže. Zapravo, ta kočnica, taj mehanizam za kočenje, za kontrolu, za limitiranje brzine, pogotovo u krivinama i delovima puta koji ne podnose visoke brzine je zapravo Ombudsman, odnosno Zaštitnik građana, i to je mehanizam kočenja koga pametna vlast kaže – da, mi te biramo, mi te postavljamo, ti si državni organ, ali tvoja uloga je da je da kad se mi zaletimo, da nam kažeš čekajte. Kao mi neki narodni poslanici koji zaboravimo koliko minuta nam je ostalo i onda zadužimo narodnog poslanika pored sebe i kaže – gledaj molim te na sat, pa kada se ja zaletim ti me fino malo laktom dotakni, nagazi me na cipelu da se ne bih previše zaleteo.Dakle, uloga Zaštitnika građana je to, ali je problem ako sam ja lider, a pored mene neko ko je meni potčinjen, pa onda on mene gurne, a ja mu se naljutim i kažem - šta ti mene diraš, ti si tu da mene slušaš a ne da me podsećaš da je meni isteklo vreme. E, to je relacija države, državnog aparata i Zaštitnika građana i onaj lider, ona vlast koja želi svoga opominjača je pametna i dobra vlast i mislim da u ovom formatu, koleginica to već razume da je, zapravo, pored argumenata solidnih sa kojima raspolaže u amandmanu da je više argumenata na strani da imamo širu bazu za izbor Ombudsmana, odnosno Zaštitnika građana uključujući i one uslove i kriterijume koje sam spomenuo.Hvala vam. Hvala.Pošto ste se osvrnuli na to pitanje, dakle, ovo je bilo vreme za vas kao ovlašćenog predstavnika. Ostalo je još vremena za poslaničku grupu.Reč ima predstavnica predlagača gospođa Paunović. Izvolite. **Snežana Zahvaljujem potpredsedniče. Konstruktivna diskusija. Vlada je s pravom odbila amandman ali je meni drago da smo ga podneli jer smo omogućili građanima Srbije da do sada, a tek će, pretpostavljam, čuju koliko je važno kada o ovako važnim stvarima razgovaraju ljudi koji razumeju o čemu pričaju.Ovo se delom naslanja, uvažena ministarka, i na vašu konstataciju, potpuno ste u pravu, sva osporavanja ovog saziva parlamenta, sve kritike upućene na ovaj saziv parlamenta i iz ovog ili onog razloga kome smo simpatični i kome ne, ja lično nemam mnogo senzitivnosti na tu temu, ali negde padaju u vodu kada dođemo do faze da razgovaramo na ovaj način na koji razgovaramo, bez grube, neprimerene rasprave, rasprave argumentima, gde su apsolutno svi prethodnici u pravu.Zašto sam delom u pravu i ja kao jedan od predlagača ovog amandmana potvrdio je uvaženi kolega Martinović sa pozicije dr prava kada je govorio o onome o čemu je srpska javnost trebala da ima svest kada govorimo o Zaštitniku građana.Ne sporim da je stav Vlade i ono što je napisano u zakonu kudikamo demokratičnije od onoga što je sadržao ovaj amandman. Ne sporim ni da ste u pravu, ali kada smo pisali ovaj amandman vođeni smo bili dobrim delom svim onim o čemu je kolega Martinović govorio, a to je - šta je bilo juče i kako smo iz toga juče jedva izašli.Kada donosimo zakonska rešenja, kada su ih donosili neki pre nas, strogo su ih prilagođavali sopstvenim potrebama ostavljajući na taj način mogućnost da eventualno zakrpe i to nije gruba reč, sve ono što su im bili nedostaci u smislu kapaciteta.Ova vlast je više nego odgovorna i ovaj saziv parlamenta i ova Vlada Republike Srbije i u tom smislu ja nemam nikakvu bojazan kada je u pitanju izbor Zaštitnika građana u našem mandatu, ali imam opravdanu bojazan iako, potpuno se slažem nije nužna preporuka da ako je dobar pravnik mora biti i dobar čovek, samo računam biće poznavalac, da ne bismo došli do faze da ga loš pravnik, a takvih će svakako biti savetuje na način na koji je to slikovito objasnio moj kolege Martinović u slučaju Vuka Jeremića i Borka Stefanovića.To je bio naš strah kada smo razmišljali o tome da možda zakon treba unaprediti na taj način. Ne sporim čak ni činjenicu da je dobro prilagoditi i nužno prilagoditi Venecijanskoj komisiji, ali šta je za mene važno? Znam i taj deo da ste sa Sigmom razgovarali, prilagođavali svim tim njihovim sugestijama. Ja i moje uvažene kolege vodili smo se ipak činjenicom da smo u Srbiji, vodili smo se svim onim iskustvima koje sa pozicije, rekli ste to i sami i hvala vam na tome, pre svega dugogodišnjeg iskustva i u politici i u parlamentu sećamo se sa gorčinom i kako izgleda kada se zloupotrebe zakonska rešenja u privatne svrhe. Iz tog razloga smo razmišljajući ne o onome juče što je jasno kao dan, demistifikovano bezbroj puta, potpuno definisano šta se dešavalo, ne ni ovome danas, što je transparentno, može da se ne dopada, može da bude izvor da neko ima dozu animoziteta, ali je beskrajno transparentno i o tome se razgovara. U magli je ono sutra, ono sutra o kome ste i sami govorili kada ste građane Srbije podsetili, i ja ću to uraditi, podržavajući vaš stav da dobro razmisle o tome kome će dati poverenje – izbori su pred nama.Potpuno se slažem da će biti pod pritiskom kojekakvog tipa i razumem čak i tu diskusiju koja se juče dešavala na temu nekoga ko bi trebalo da bude, kako ste vi to lepo kolega Martinoviću rekli, ja prosto ne umem ni da iscitiram, zato vičem da je važno kada je neko pravnik, važnije nego kada je ekonomista u ovakvim okolnostima, kada mi imamo jednog Ponoša koji danas sebe vidi kao potencijalno spasenje Srbiji ne zato što ima sposobnost, nego zato što računa na podršku sa strane od nekih koji su provereno ne jednom podržali takav vid ljudi i urušili ceo sistem Srbije pod izgovorom jednog čoveka i jedne partije.Onda

ne nismo demokratični, jesmo, samo brinemo o građanima Srbije koje je ta demokratija koja im je nuđena na velika zvona izuzetno skupo koštala. Potpuno je u pravu moj kolega kada kaže da za njih ne postoji nijedno pitanje koje je nacionalno, koje je sveto. Za njih postoje samo lični pristupi. Ličnih pristupa smo se bojali uvek i bojimo se i danas.U pravu je kolega Zukorlić kada kaže da je nužno da to bude i dobar čovek i neko ko je etičan pre svega, ali iskustva govore da nismo uvek imali baš takve ljude kada je mogućnost uticaja države velika.Ponovo velika.Ponovo podvlačim, naša bojaznost kada je u pitanju primena ovog zakona i izbor Zaštitnika građana u ovim okolnostima ne postoji jer ćemo čak i o svim kandidatima razgovarati vrlo transparentno kao i danas o ovom amandmanu koji je za nekoga logičan, za nekoga potpuno nelogičan, ali to je legitimno pravo i to je činjenica i potvrda onoga da narodni poslanici upravo rade svoj posao, tumače svako slovo koje je predloženo, pokušavaju da objasne zašto danas razgovaramo, ne raspravljamo, ne režimo jedni na druge. Razgovaramo o tome da smo možda bili preuskog gledanja kada smo rekli da bi to trebalo da bude samo diplomirani pravnik i ja poštujem i stav Vlade i stav većine da ovaj amandman kao takav bude odbijen, ali mi je beskrajno drago da smo odvojili ovo vreme, razgovarali na ovaj način ne zbog nas koji smo u sali, mi se isuviše dobro svi poznajemo već dugo godina, poznajemo i one koji su prekoputa, koji nisu u ovoj sali, a želeli bi jako da budu, nego zbog građana Srbije koji će za tri meseca morati vrlo, ili četiri ili pet, koliko je ostalo do izbora, da ne licitiram, morati dobro da razmisle o tome koga će pustiti da uđe u ovu salu, jer se u ovoj sali donose zakoni koji direktno utiču na kvalitet vašeg života.Zato morate strogo da vodite računa da li ćete poverenje dati ljudima koji ovde mogu satima da razgovaraju i razgovaraju o tome da svaki zakon unaprede u vašem interesu ili ćete poverenje dati onima koji su neke postojeće zakone zloupotrebili, neke nove prilagodili svojim potrebama i doveli nas do faze da smo nažalost imali užasno teške godine iza nas.Da ne bih ostala dužna pre svega sebi, pošto je pomenuto najvažnije pitanje svih pitanja, a to je KiM, tačno je – prvo razmislite o tome ko je taj koji je nedvosmisleno i jasno rekao – nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova i ko je prekoputa aktuelne vladajuće većine, oni za koga to ne da nije pitanje, nego bi isto onako kako su uzeli novac da prodaju glavu predsednika Miloševića, uzeli još manje para da prodaju KiM, ako bi im to zapalo. Hvala. Hvala.Na član 8. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Snežana Paunović i Đorđe Milićević.Reč ima prof. dr Marko Atlagić. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, dr Orliću, poštovana gospođo ministar sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, naravno da ću podržati stav Vlade kada su u pitanju ovi amandmani, zbog obrazloženja koje smo čuli i koje smo dobili.Kada je u pitanju Zaštitnik građana, ono što je veoma važno i što piše u Zakonu o Zaštitniku građana i što naša decenijska praksa govori a to je da se Zaštitnik građana nema pravo baviti politikom, niti ima pravo davati političke ocene. Isto tako, nema pravo da kontroliše niti Vladu Republike Srbije, niti Narodnu skupštinu Republike Srbije, niti predsednika države, niti Ustavni sud, niti tužilaštvo.Kada je u pitanju bivši zaštitnik građana Saša Janković, u narodu znani, a i nama poslanicima, kao "Sale prangija", on je svesno kršio Zakon o Zaštitniku građana tako što je analizirao i davao svakodnevno političke ocene o političkoj situaciji u Srbiji. Tu su očevici, mi kao narodni poslanici a i građani Republike Srbije.Međutim, ono što je vrlo važno, a to je da član 10a. o Zaštitniku građana Republike Srbije to izričito zabranjuje. U tom članu se kaže: "Zaštitnik građana ne može davati izjave političke prirode".Kada je u pitanju je u pitanju bivši Zaštitnik građana, Saša Janković, on je 31. jula 2016. godine otvoreno napao Aleksandra Vučića zato što, citiram: "do tada nije formirao Vladu Republike Srbije", poštovani građani, iako zakonski rok za njeno formiranje nije bio istekao, ostalo je bilo još mesec dana. Zamislite zbog čega je bio tada predsednik Vlade a sada predsednik države Aleksandar Vučić napadnut!Isto tako, bivši Zaštitnik građana Saša Janković je bez ikakvog razloga i mimo Zakona o Zaštitniku građana napao Vladu Republike Srbije u intervjuu koji je dao 9. decembra 2016. godine, iako je dobro znao da Zaštitnik građana zakonski nije ovlašćen da kontroliše rad Vlade, Narodne skupštine Republike Srbije, Ustavni sud, niti tužilaštvo.Da se Saša Janković bavio politikom a ne poslom zaštitnika građana pokazuje i činjenica da je on kasnije, kako ste videli, osnovao političku stranku, a pripreme za političku stranku koju je osnovao vršio je za vreme mandata Zaštitnika građana.Sale prangija odrekao se KiM, ovo što koleginica sad spomenu, i ne samo on, nego i svi njegovi saborci, ali Saša Janković je 3. avgusta 2017. godine kao propali

Ovo, poštovani građani Republike Srbije, ne bi rekli ni oni koji su, kako naš narod kaže, "sišli s` uma".Saša Janković je bio glavni akter, što znate, u aferi "Pištolj", mi smo to ovde često postavljali, kada je 1993. godine u njegovom stanu, iz njegovog pištolja bez dozvole Predrag Gojković navodno počinio samoubistvo. Mi smo u ovom visokom domu često tražili od tužilaštva razne izveštaje, međutim, ono što je na kraju zaključeno, ja sam dobio odgovor na postavljeno poslaničko pitanje da je sva dokumentacija o tom ubistvu

Uništili su materijal kao nevažeći. Ali, treba da znate da u arhivistici jedna odluka jednog člana školskog odbora je trajnog karaktera. Oni su ovo proglasili, a zna se zbog čega - jer su oslobodili Sašu Jankovića krivične i svake odgovornosti, oni pljačkali Srbiju a on im aplaudirao za to vreme. E, to je suština.Saša Janković stalno je napadao Aleksandra Vučića kako je 7. maja 2020. godine, prošle godine, zapretio, verovali ili ne, likvidacijom, kada je rekao, citiram: "Vučiću, stranci te neće sačuvati, ovaj narod neće dati da ti stranci sude kao što su Miloševiću", završen citat. Kao što znate, Milošević je ubijen u Hagu a Saša Janković preti to sadašnjem predsedniku u državi Srbiji.Saša Janković je 14.

jer on ima problema sa srcem, a on je to, navodno, odbio.Ovakve i slične, poštovani građani i narodni poslanici, izjave davao je njegov saborac Boško Obradović, kada je 17. novembra 2019. rekao: "Vučić mora na hitnu operaciju srca u SAD kako bi preživeo. Baš zato ga treba što jače napadati, iz svih raspoloživih oružja". Zašto sam ovo uporedio? Poštovani građani, da vidite kako su njihove akcije koordinisane iz jednog inostranog centra, sa jednim jedinim ciljem - da po svaku cenu skinu vlast Aleksandra Vučića i zaustave ekonomski, kulturni i međunarodni ugled Republike Srbije, a posebno modernizaciju Republike Srbije, čiji je motor Aleksandar Vučić.Poštovani narodni poslanici, kada je u pitanju Saša Janković, bivši Zaštitnik građana, ja ću sada o njemu završiti jednim citatom jednog akademika, akademika Teodorovića, u narodu znanog znanog kao akademik "glavotres". Zašto glavotres - jer stalno trese glavom od mržnje kada se spomene ime Aleksandra Vučića. Videli ste na TV ekranima, kada se ime Aleksandra Vučića spomene, on od mržnje glavom. Narod ga je prepoznao i kaže - jel to onaj akademik "glavotres"? On je rekao za Sašu Jankovića, pošto su bili stranačke kolege, citiram: "Nikada tokom svoje dugogodišnje karijere u zemlji i inostranstvu nije mi se desilo da tako pogrešim u proceni radnih sposobnosti i moralnog kodeksa kao što je kod Saše Jankovića".Kad sam sam već kod gospodina akademika, on je ovih dana, unazad četiri dana, napao žestoko Aleksandra Vučića, izvređao ga, nazivajući ga psihičkim bolesnikom. To je taj akademik, poštovani građani Srbije, dr Teodorović, koji podržava nasilje u našem društvu. Akademik Teodrović je davno dao javno podršku da se mlađana Nevena Đurić, poslanik SNS, u Narodnoj skupštini Republike Srbije pretuče. Verovali ili ne, ali je to rekao.Akademik Teodorović je predsednik Odbora za obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti i javno je poručio roditeljima, citiram: "Roditelji, tucite decu na vreme".Gospodine vreme".Gospodine akademiče, deca se ne tuku, deca se vaspitavaju. Vi ste predsednik Odbora za vaspitanje i obrazovanje najuglednije naučne ustanove u našoj zemlji.

pedagoškoj javnosti Srbije, očekujem da podnesete ostavku na funkciju predsednika Odbora za obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti. To je bar onaj minimum koji trebate učiniti.Kada je u pitanju doktor Teodorović, on svakodnevno vređa predsednika Republike Srbije, gospodina Vučića, rečnikom nedostojnog jednog kočijaša, a ne akademika. Tako je 23. februara 2019. godine rekao, citiram: „Na čelu države je navijač, huligan koji je nevaspitan“. Završen citat.Moralna i ljudska gromada, prof. dr Dušan Teodorović je u emisiji „360 stepeni“ 18. jula 2019. godine, a ta televizija je pod kontrolom Dragana Đilasa, rekao da su narodni poslanici Srpske napredne stranke primitivci, a njegov kolega Stupar u istoj emisiji da je Narodna skupština Republike Srbije štala.Gospodine Teodoroviću, akademiče, možda smo primitivci, ali ovi primitivci nikada, nikada nisu, niti hoće pobeći iz svoje zemlje, kada je bila bombardovana 1999 godine, kao vi, gospodine Teodoroviću. Pobegli ste i sakrili tur u zemlju koja nas je bombardovala. Vratili ste se kada je bombardovanje završeno. Spasili ste svoj tur, ali niste spasili obraz. To nikada ne bi učinio Aleksandar Vučić koga svakodnevno neopravdano kritikujete.Doktor Teodorović je 5. marta 2020. godine rekao da je Aleksandar Vučić Hitler, a građani koji ga podržavaju nacisti i time je na najprizemniji način uvredio najveći broj građana Republike Srbije, a i našeg uvaženog predsednika Republike.Moralna gromada,

u leđa državi Srbije i svrstao se u izdajničke bitange naše zemlje.Gospodine akademiče, patriotizam i moral jednog naučnika čine ga, pored ostalog, velikim, jer patriotizam i moral oplemenjuju nauku baš onako kako su oplemenili i Srbe,

To isto ostanite i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svetu“. Završen citat.Gospodine Teodoroviću, ja sam očekivao od vas, kada ste pobegli za vreme bombardovanja i vratili se, da ćete to reći prilikom vašeg povratka ovde u otadžbinu.Moralna gromada, prof. dr Teodorović je žestoko napao Zdravka Čolića samo zato što je na otvaranju jednog privatnog hotela pevao predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću. Tako je pokazao svoju zaslepljenost i mržnju prema velikom umetniku Zdravku Čoliću, a i prema svom predsedniku Republike.Moralna veličina, prof. dr Dušan Teodorović je napao 23. februara 2019. godine

Beograd.Moralna gromada, Dušan Teodorović je napao Aleksandra Vučića samo zato što je bio inicijator, verovali ili ne, podizanja spomenika Stefanu Nemanji. Mudri i prepodobni akademik je kazao, citiram: „Spomenik znači ubijanje istorije srpskom narodu“. Završen citat. Gle čuda, zamenio teze.Je li to, gospodine akademiče, nivo jednog akademika, da to govori o spomeniku koji je podignut osnivaču srpske srednjovekovne države?Moralna države?Moralna gromada od akademika Teodorovića je pozvao, verovali ili ne, učenike osnovnih i srednjih škola na ulice, čime je počinio protivzakonito delo, jer je pokušao politizirati naše učenike osnovnih i srednjih

na otvaranju autoputa Miloš Veliki i bio u delegaciji koja je dočekala predsednika Aleksandra Vučića. Od mržnje akademik, u narodu zato zvani glavotres, je rekao da neće više kupovati rakiju Nenada Jezdića, koja je inače odlična, i rekao je da će ga vrlo dobro zapamtiti, šta je učinio.Ovih dana intelektualna elita je žestoko napala predsednika Vučića. Pored akademika, među njima je i prof. dr Srbijanka Turajlić.Poštovani narodni poslanici, zar čovek može moralno da padne tako nisko, kao gospođa Turajlić, da zatraži rušenje spomenika osnivaču srpske srednjovekovne države, Stefanu Nemanji?Profesor

„To je takva bruka za ovaj grad, takva sramota koju će generacije nositi ako se spomenik ne skloni“. Završen citat. Turajlić je kazala: „Zar je ovaj grad, ova zemlja propala do te tačke da se u 21. veku može namestiti u gradu nešto tako monstruozno?“ Završen citat.Poštovani građani, uvaženi narodni poslanici, znate li zašto je ona to rekla? Sada ću vam ja kazati. Napala je izgradnju spomenika Stefanu Nemanji zato što je podignut srpskom svetitelju. Znate li zbog čega je još napala? Zato što je Stefan Nemanja osnivač srpske srednjovekovne Srbije. I ne samo zato, nego i zato što je spomenik Stefanu Nemanji delo ruskog umetnika i vajara. Znate zašto još? još? Najviše zbog toga što je inicijator izgradnje spomenika Stefanu Nemanji Aleksandar Vučić. Zato je napala. Zato je izgradnja spomenika izgradnja spomenika Stefanu Nemanji dobro za srpsku naciju i državu i bog toga je baš napala.Poštovani narodni poslanici, podizanje spomenika Stefanu Nemanji je najlepši dar srpskog naroda i srpske države, gospodnje 2020. godine, svim žrtvama palim kroz 820 godina za svoju srpsku pravoslavnu veru, srpski narod i srpsku otadžbinu. Spomenik je postavljen za vreme srpskog vladara Aleksandra Vučića, reformatora, obnovitelja i modernizatora srpske države i nacije.Da ne bih ostao dužan, gle čuda, svakodnevno predsednika države napada i Dragan Đilas, u narodu zvani Điki mafija. Da vidite, pored ostalog, šta ovaj gospodin radi protiv države. Đilas se sastao, kako znate, u Makedoniji 8. februara 2019. godine sa kriminalcima i kradljivcima gaća iz Majamija, gde su se dogovarali o finansiranju opozicije i rušenju Aleksandra Vučića i dovođenju na vlast Đikija mafije. U tu svrhu dobili su određena finansijska sredstva kako bi finansirali „Jedan od pet miliona“, sa ciljem zbacivanja sa vlasti Aleksandra Vučića, i mi smo od početka tvrdili da će to udruženje tzv. biti politička stranka, kao što i jeste.Dragan jeste.Dragan Đilas i Marinika Tepić, politički zec, inače, Đikija mafije, pljuvali su, verovali ili ne, na žrtve Jasenovca. Oni su u duetu lajkovali objavi jednog tvita u kome se navodi da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bolesnik i da treba da se leči, samo zato što je rekao da je gledao film Gage Antonijevića „Dara iz Jasenovca“, jer je, kako je predsednik rekao, težak i važan za naš stradalni narod.Ovog tviteraša, a i Điki mafiju i Mariniku Tepić, inače, patološkog lažova, posebno je razbesnelo to što je predsednik Srbije izjavio da se realizacija filma desila na njegov predlog. Đilas se obrušio i na američkog ambasadora u Srbiji, tako što je kazao, citiram: „Američki ambasador će završiti mandat koji će imati smisla samo ako otvori neki etno srpski restoran negde u Americi, pošto uglavnom se bavio obilaskom kulinarskih delatnosti i Aleksandrom Vučićem“, završen citat.Đilas mafija, od 619 miliona evra, se stalno bahati sa pokradenim parama građana Republike Srbije, poštovani građani, verovali ili ne, ali on je kazao, citiram: „Platio sam 4.000 evra hotel jedno noćenje, a mogu da platim i 17.000 evra za vilu za jednu noć na moru i platio sam patike 5.000 evra“, završen citat. Odakle ti, gospodine Đilas, pare? Znam šta ćeš ti građanima odgovoriti, da si zaradio, a ja te pitam pred licem građana Republike Srbije i pred licem poslanika – čijim radom, čijim radom?Vi, gospodine Đilas, svakodnevno vređate predsednika Republike Aleksandra Vučića samo zato što svakodnevno gradi Srbiju. Tako ste, gostujući na svojoj N1 televiziji, izvređali gospodina predsednika kada ste rekli, citiram: „Vučiću, ti si lud“, završen citat. Na opomenu vaše novinarke, citiram: „Hoćete li prestati to?“, vi ste, gospodine đikašu, rekli: „Pojačaću to“ i ponovili tri puta: „Vučiću, ti si lud“, završen citat. Verovatno ste to rekli zato što nije pokrao kao vi, gospodine Đilas, 619 miliona evra građana Republike Srbije ili zato što svakodnevno predsednik gradi gradi sa građanima Republike Srbije škole, bolnice, auto-puteve, ceste, mostove, železničke pruge.Vi ste, gospodine Đilas, 20. januara 2018. godine izvređali predsednika samo zato što je kao predsednik Republike Srbije otišao na Kosovo i Metohiju i razgovarao sa našim mučenicima, našim stradalnim narodom na Kosovu Nije ni čudo jer ste vi izjavili da ne priznajete Kosovo i Metohiju u sastavu Republike Srbije. Vi ste, gospodine Đilas, 11. aprila 2020. godine, bez ikakvog pardona uvredili predsednika Vučića jezikom jednog primitivca, kada ste izjavili, citiram: „Vučiću, ti nisi normalan“.Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, mogao bih vam citirati danima i noćima što ovaj mrzitelj Srbije, mrzitelj Srbije, mrzitelj SNS, a najviše mrzitelj Aleksandra Vučića izgovara svakodnevno. Ja sam čovek ne samo istoričar, nego koji se bavi pedagogijom i piše i naučne radove iz pedagogije. Ja sam analizirao lik lik Dragana Đilasa. Verujte, meni njegov lik, kako bi narod rekao, i faca ne izgleda za normalnog čoveka.I na kraju, za vreme dok Dragan Đilas, Vuk Jeremić i njihova bratija svakodnevno pljuju po državi Srbiji, po predsedniku države i po građanima Republike Srbije, Aleksandar Vučić svakodnevno izgrađuje Republiku Srbiju, vodi politiku mira, politiku bezbednosti, politiku zdravlja svih naših građana, ne samo Srbije, nego u okruženju i šire, politiku ekonomskog napretka, politiku modernizacije Republike Srbije, a motor i simbol modernizacije Republike Srbije je naš predsednik Aleksandar Vučić. A to sve znate zbog čega? Zbog budućnosti naše dece. Hvala. Hvala, profesore Atlagiću.Reč ima narodni poslanik Dragan D. Marković. Poštovana ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, ne bih govorio o amandmanu gospođe Snežane, da li treba biti pravnik ili neka druga stručna sprema, ali jednostavno hoću da govorim o današnjem Zaštitniku građana koji ne radi svoj posao.

A šta to treba da se desi da Zaštitnik građana reaguje? Njegova reakcija do sada, a koliko sam ja mogao da pratim je izgleda zaštita miliona evra i vlasnika tih miliona evra, ne znam ni kako ime da mu spomenem, profesor to mnogo bolje od mene govori, on ga zove

i sad gospodin Zaštitnik građana možda će reći – nije mu to opis posla, ali da li daje on svakog meseca izveštaj šta je uradio i gde je potrošio pare građana Srbije, a prima iz budžeta plate?Dalje, osam godina je predlog novog zakona da bude mandat novoizabranog Zaštitnika građana, osam godina, ljudi. Pa ako budemo imali zaštitnike građana kao ovu dvojicu do sada, pa njih ubija i slava i pare u glavu i više ne znaju šta rade i koliku štetu nanose Srbiji. Da li je zaštita suvereniteta i integriteta jedne države kada on ćuti kao Zaštitnik građana, a opozicija laže i šalje ne samo Evropskom parlamentu laži o Srbiji, već i svima onima koji su toliku štetu naneli Srbiji.Mislim, Srbiji.Mislim, najpre na ovu grupaciju koja je poznata u belom svetu, kao što je Vuk Jeremić, poznat jer ambasada mu daje pare, ali da znate nikom nikada se ne desi, odnosno da neko dobije besplatno pare, da tako nazovem i termin iskoristim. Znači, moraš neku uslugu da izvršiš, a njihove usluge su poznate na štetu Srbije i srpskog naroda. Zaštitnik građana mora da prati i medijsku statistiku i pres kliping i da vidi koliko njihove izjave su nanele štetu Srbiji, zbog čega mi kasnimo da uđemo u EU, zbog laži koje opozicija prenosi i šalje onima koji odlučuju o sudbini građana Srbije.Pazite, za mene je bila najsmešnija tačka dnevnog reda i čudna - Kodeks ponašanja narodnih poslanika. Pazite, da nas neki prevaspitava, prosek godina starosti ovde je 41, 42 godine, kako da se ponašamo, da ne govorimo ništa loše o ovima koji se nalaze na ulici, po njih dvadesetak, desetak obilaze Srbiju i lažu, a mi da budemo neka gospoda, da koristimo fine termine, kako se ne bi uvredili.To kaže, traži od nas EU. Pa, znam Pa, znam traži od nas EU, a ni jedno poglavlje nisu otvorili 2021. godine. Ne zato što Vlada loše radi ili predsednik države, u samom vrhu smo u svim izveštajima od MMF-a,

Zašto nije reagovao Zaštitnik građana, kada su četiri čoveka, siledžije upali u zgradu predsedništva Srbije i napali predsednika, sa zavrnutim rukavima, da se fizički obračunaju?

Šta se čeka, ljudi? Ako je interes ove države da se otkriju dela, da se kazni počinilac tog krivičnog dela. Zašto se onda ćuti? Ćuti se kada je slučaj i kada su prijave protiv opozicije, ćuti se. Pa, onda da ne govorim o pojedinostima i o ljudima koji su zatečeni na tim funkcijama još iz vremena ovog žutog preduzeća.To nije preduzeće, to je kompanije iz koje su napravljene ćerke firme i preduzeća. Znači šta je ćerka firma? Osnivač je firma koja se zvala DS, koliko sada koliko sada te ćerke firme ima po Srbiji i ko ih sve predstavlja? Znači, oni nisu mogli u jednoj partiji da se dogovore, da ne misle poštovani građani Srbije, da ja sada pričam i da su mi oni tema, tema mi je Zaštitnik građana.Imali smo loše iskustvo sa prethodnim prethodnim Zaštitnikom građana i znamo vrlo dobro kako je radio i za šta se spremao i za šta se pripremao. Mene je nekoliko puta pisao dopis, ja pravim diskriminaciju. Koju to diskriminaciju? Što je moj stav i stav moje političke partije i većine građana Srbije, nismo za legalizaciju homoseksualnih brakova, neka oni rade šta hoće u četiri zida, nismo da se usvajaju deca, tuđa itd. Onda dobijem opomenu od zaštitnika građana. Iako, kao narodnog poslanika me štiti izgovorena javna reč imam imunitet za to. Platio sam 56 hiljada dinara kaznu, jedini političar koji je platio kaznu, za stav i mišljenje. Ja sam tako rođen i tako vaspitavan, ljudi koji su sa mnom, nije to ideologija u programu, pa ja zastupam sada platformu itd.Tako da Zaštitnik građana, poštovana ministarko, urušava sve ono što vi dobro radite. Vi dobro radite svoj posao, to ne kažem ja, nego korisnici usluga resora, koga vi predstavljate, a vrlo dobro znam kakvi su odnosi. Kažu, nemojmo da uhapsimo one, za koje imamo materijalne dokaze, jer su opozicija, šta će da nam kaže Evropa. Pa, šta su rekli Putinu? Ništa. Zašto ti ne kažeš, evo držim konferenciju za štampu, kada sam postao direktor kancelarije, kod Borisa Tadića, ja sam imao 11 hiljada i 300 evra. Danas, posle toliko godina, imam 690 miliona evra. Pa, da si na drvetu brao, da su trešnje i da svaka trešnja jedan evro i da imaš 50 ari trešanja, ne bi toliko zaradio, čoveče.Ja ovo ne govorim, kao političar, nego kao privrednik. To je trgovina moći i uticaj koji on imao i koji su oni imali. Mi sada, hajde sačuvajte nas, spasite nas te teme, da ne pominjemo više te milione, preseci bre, idi sam pa se prijavi u tužilaštvo. Hoću kontrolu. Idi kod državnog revizora, a državni revizor došao kod mene i naplatio kaznu, odnosno četiri čoveka su platila u opštini, nismo prijavili kako se zovu glodari koji su posle poplava, ne znam, morali smo da radimo deratizaciju i dezinfekciju, sto hiljada za to i da vas

da ponovo ide neki novi kodeks ovde da moramo da nosimo leptir mašnu, maramicu u džep da stavimo i da budemo tu kao neke strine kažemo – dobar dan, pozdravljam gospodina milijardera i njegovu radnicu, kako ste danas i tako dalje. To da nas vaspitava neko. Teško da može neki kodeks da prevaspita sve ove poslanike, izvinite što u vaše ime govorim, ali govorim i u ime poslaničkog kluba JS i moje koalicije SPS i u ime SNS-a, znam šta mislite.

i sve joj to rekao. Ona kao, to je sada politika, nećemo time da se bavimo. Pa, sve je politika. Posle četiri meseca, Tanja Fajon donese sve ono što je rekao Dragan Đilas i Vuk Jermić, lipicaner. Eto, vidite profesore da kodeks ne deluje na mene. Da, lipicaner. Šta je lipicaner?

konje.Pazite, Tanja Fajon došla i donela 16 tačaka, to su primedbe koje su oni stavili da su ovde teški uslovi predizborni i tako dalje. Skupština, parlament, sve prihvatili što su tražili. Ne, kaže, nećemo mi to. A šta hoćete? Kažite šta hoćete. Hoćete da vas ulica uvede u parlament? Pa, teško. Teško da ulica može da vas uvede u parlament. Ko još ide sa njim po gradovima Srbije? Ima jedan Branislav Radosavljević koga su omutaveli, kao on je svedok protiv mene, muta,

njega su doveli da priča, moj profesore, a nisam neko ko je plašljiv itd. Oni ga vode po gradovima Srbije, on tipuje automobile pored zgrada, pošto je krao automobile, to se u pravu zove osnovana sumnja, znači, osnovana sumnja da će da istipuje neki automobil pored neke zgrade i ljudi moraju da se organizuju da čuvaju te automobile, kako ne bi omutavljeni i sklemblovani sutradan slao nekoga da ukrade te automobile.Tako da, poštovane dame i gospodo, ocena od jedan do pet sadašnjeg Zaštitnika građana, kod mene je minus 50. Da vrati pare koje je primao platu, jer te pare on nije zaradio. Parlament je izabrao Zaštitnika građana, čak ne znam ni da li je davao izveštaj ovde, a davao je, nisam bio toga dana tu. I sada mi kao ono u pozorištu, bravo majstore, ajde kao on je tu neko ko će da pomogne državi itd. Odmaže državi. Nekada, kaže - nisu mi ingerencije, pa nekada nešto treba da radiš i što ti nisu ingerencije, a ne smeta nikome. Pa, ja da sam radio samo ono što su mi ingerencije, pa ne bih imao tri toaleta u Jagodini, razumete, nego radiš, boriš se, dovodiš investitore, praviš fabrike, preduzeća, da nasipam puteve pored njiva, da svako selo ima dom kulture itd. ambulante.Kada sagledamo koga mi sve izdržavamo, poštovana ministarko, ima i među ministrima, troje ministara, koji kod mene ne bi mogli da budu ni portiri, da uzmu otpremnicu, nemojte da se ljutite, vi niste, nemojte da ih branite, ne znate ko je, jer će se uvaljujete bez veze, posle treba da vas demantujem. I sada kada dođe roba, kaže otpremnica, potpiši da si bio, a gde da potpišem, ovde potpiši. Mora da mu pokažete i gde da potpiše, jer oni ne znaju ni šta je virman, ni šta je cesija, ni šta je konsignacija, šta je kompenzacija, jer to prvi put, termine te čuju kada su postali ministri. Ja ne želim da pričam ko su ti ministri, ali nadam se da više oni neće biti predlog za sledeću Vladu.Na kraju, završavam, kada je u pitanju Vlada i ministarstvo, predsednik Vučić ima pet plus sa tačkom, a vi imate četiri plus. To je jako vrlo dobar, pa još plus. Zahvaljujem. sam obrisala listu, pošto je bila puna. Svi ste evidentirani, zapisali smo redosled, ali pošto ministarka ima prednost, onda reč dajem ministarki Obradović.Izvolite. Hvala, predsedavajuća.Nije parlament mesto za šalu, ali evo, da se malo našalim, da se nadovežem na vašu priču, gospodine Markoviću. Moram da reagujem kada ste oštro kritikovali neke od ministara, jer zaista mislim da smo dobar tim i da samo dobar tim može da pravi rezultate kakvi su juče predstavljeni na godinu dana rada Vlade. Naravno, ne sporim vaše pravo da iznesete mišljenje o članovima Vlade. To i jeste vaš posao, kao parlamentarca.Sa kažem da se našalim, hoćemo li vaš nadimak sada da zamenimo na Dragan Marković – logoped? Meni se to dopalo na kontekst koji nosi ova cela priča koju ste izneli.Vi ponekad govorite onako šaljivim, ironičnim tonom, ali dosta istine ima u tome i mislim da vas narod dobro razume. Meni se dopala i vaša metafora sa višnjama i hektarima, kada treba da predočimo 619 miliona dinara za koje kažemo da je Dragan Đilas zaradio tokom boravka na vlasti, i to je zaista dobra priča. Ako je jedna trešnja jedan evro, koliko nam treba hektara, da ih je brao, koliko nam treba hektara da bismo stigli do 619 miliona dinara? To može da bude novi zadatak, mislim negde za prvi razred osnovne škole, ali je dobra metafora da građani zaista shvate koja je to količina novca, zapravo suma novca, pravilnije rečeno, koju je zaradio Dragan Đilas. On kaže zaradio, a mi smo na stanovištu da treba da nam pojasni na koji način je zaradio 619 milina dinara tokom boravka na vlasti.Hvala vam na svim ovim komentarima. Meni je drago što ste se uključili u raspravu, pa makar i ovako oštro, kritički, kada je Zakon o Zaštitniku građana u pitanju, jer upravo ova dva zakona, i Zakon o Zaštitniku građana i drugi Zakon o slobodnom pristupu informacijama su vrlo važna na našem putu evropskih integracija i jedan od preduslova i svakako razlog zašto smo dobili pohvale u Izveštaju Evropske komisije o napretku I kako reče ministarka Joksimović, sada se taj izveštaj zove zapravo Izveštaj o zemlji, ne izveštaj o napretku zemlje.U svakom slučaju, vrlo je važno da i vi kao JS pokažete šta mislite o predlozima Vlade kada su zakonski predlozi u pitanju. Mislim da vi

neće odustati u podršci koju ste pružali do sada politici Aleksandra Vučića i svakako Vladi Republike Srbije, pa čak i kada su tamo neki ljudi koji vama nisu po volji. Svakako, politika je zapravo umetnost kompromisa. Vi ste više puta pokazali da ste neko ko jeste umetnik u postizanju kompromisa.Tako da, radićemo, ja mislim, i u narednim godinama, ako ništa drugo, onda ovde u parlamentu, gospodine Markoviću. Hvala vam.

pada sneg.Znači, JS je stabilna, zna šta hoće i zna šta neće. Ali, ono što hoćemo, da predsednik Aleksandar Vučić ostane i dalje da bude predsednik.

da treba odbiti i ne sporim to pravo, ali prosto, da još jednom porazgovaramo i o njemu, zarad građana Srbije.Predložili smo ovim amandmanom da se zamenici Zaštitnika građana takođe biraju u Narodnoj skupštini, što u ovom zakonskom rešenju ne postoji, s tim što smo predložili malo drugačiju proceduru kako bi bili ispoštovani i međunarodni standardi za koje znam da ste ih poštovali kada ste pisali zakon i to ste rekli.Naime, predložili smo da Zaštitnik raspiše konkurs za izbor svojih zamenika, kojih može biti najviše četiri, a da iz reda kandidata koji ispunjavaju uslove Zaštitnik predloži Narodnoj skupštini kandidate koje će Skupština izabrati i koji će pred predsednikom Skupštine, kao i do sada, polagati zakletvu.Čini nam se da je naše rešenje celishodno iz najmanje dva razloga, jedan jesu ovlašćenja koja zamenici imaju, a drugi jeste činjenica da i zamenici uživaju imunitet kao narodni poslanici.Imunitet uživaju i mnogi drugi funkcioneri iz nezavisnih institucija koje bira Narodna skupština i to ima potpuno drugačiju težinu i odgovornost u vršenju ovlašćenja iz delokruga rada Zaštitnika, koja svojim zamenicima Zaštitnik prenosi i može da prenese.Mi ne dovodimo u pitanje venencijanski princip, po kome se predlaže da Zaštitnik može imati jednog ili više zamenika. Ne dovodimo u pitanje ni broj od četiri zamenika Zaštitnika, jer verujemo da uža specijalizacija zamenika treba da ovaj ustavni institut učini još efikasnijim, a rezultate rada i pristupačnost Ombdusmana građanima još vidljivijim i prepoznatljivijim.Ne mislimo da bi se bitno umanjio značaj funkcije zamenika ukoliko bi ih postavljao sam Zaštitnik, ali ipak smo uvereni da njihov izbor u Narodnoj skupštini i polaganje zakletve daje transparentnost ovom postupku, a smatramo to bitnim i zbog činjenice da Narodna skupština razmatra godišnje izveštaje Zaštitnika koje u suštini sačinjavaju zajedno i Zaštitnik i njegovi zamenici, koji su odgovorni za poverene oblasti. To su bili motivi i i razlozi zbog kojih smo amandmanom tražili da se i zamenici biraju u Narodnoj skupštini na jedan transparentan način.Bili ste u pravu kada ste govorili i kod prethodnog amandmana o tom pokušaju i opet ću se vratiti na to da se minimizira kvalitet ove Skupštine, kvalitet ovih ljudi koji predano rade, koji iza sebe zaista beleže jednu statistiku koja je sjajna za ovako kratak rok koliko traje mandat aktuelnog saziva, pa je i to jedan od motiva zbog koga smo mislili da neizostavno poslanici parlamenta Srbije treba da razgovaraju i o zamenicima Zaštitnika građana.Opet kažem, nismo mišljenja da to Zaštitnik neće uraditi i odabrati kvalitetno u skladu sa preporukama koje zakon tretira, obavezama zakonskim, ali mislimo da bi bilo važno da parlament Srbije verifikuje te mandate i da oni prosto polažu zakletvu pred predsednikom parlamenta.Šta je težnja svih nas zajedno i tu zaista ne mislim da smo izuzetak, kao poslanici SPS, u odnosu na sve kolege i negde mi je uvaženi kolega, dugogodišnji koalicioni parter Dragan Marković Palma dao šlagvort, govoreći o tome da važnost jednog narodnog poslanika, koja je dovedena u pitanje maliciozno krajnje, prozivajući ove ljude na brutalan način, bezmalo i neretko, mora da se ogleda, ne u tome da smo mi sada sa težom ovde da budemo nekakav „bič božji“, nego da prepoznamo ustavnu kategoriju Skupštine Republike Srbije, da prepoznamo važnost da je voljom građana Srbije, a ne nikakvim dekretom bilo koga u ovoj sali 250 narodnih poslanika imenom i prezimenom koji su dobili poverenje.Ja znam da se to često spori i na način da se govori da

i Dragana Markovića Palmu, ali isto tako ne mislim da može da se makar i tumači, a kamoli ospori činjenica da ime Aleksandra Vučića nosi veću težinu

da nas nekada na ovaj ili na onaj način razvlače, ponižavaju, obesmišljavaju? Verovatno da jeste. Da li im treba dozvoliti pravo? Ne. Zato mislim da uzimanje ingerencija Narodnoj skupštini Republike Srbije, kao što se to može za ovo zakonsko rešenje reći, možda nije pametno, možda nije praktično i možda bi im malo išlo u korist. Svejedno je ko će sutra činiti saziv parlamenta Srbiji. Ono što je sigurno, i to su mnogi ljudi pre mene u svojim diskusijama, uvažene kolege rekle, to je da će o tome ko će sedeti u ovim klupama na svim budućim izborima odlučivati građani Srbije, koliko god da neko ima nade, ambicije, obećanja i dogovore da bi to moglo da se dogodi nekako drugačije. Možda je Srbija jednom bila prevarena, pa je sa ulice u Skupštinu uvela baš one koji su iz Skupštine krali umetnička dela i fotelje. Čisto sumnjam da Srbija može dva puta biti prevarena na taj način, jer je srpski narod mudar narod.Možda bi bilo pametno, znam da je Vlada dala negativno mišljenje, ali opet kažem da razumem sve ono što je u obrazloženju rečeno, ali je obaveza bila, mene kao socijaliste, da u ime svoje poslaničke grupe kažem zašto mislim da je jako važno da se institucija kakva je Narodna skupština Republike Srbije ne izuzima iz donošenja važnih odluka, a jedna od najvažnijih odluka je i to ko će biti zamenici Zaštitnika građana, jer je to svojevrsni, srpskim jezikom rečeno, advokat svih građana Srbije, pa i onih koji ga zamenjuju i onih koji ga savetuju moraju biti možda za nijansu i svesni svoje odgovornosti više nego i sam Zaštitnik. Pod ovim okolnostima, da ste potpuno u pravu, on sada treba da bude neko sa dovoljno ljudskih kvaliteta da bi bio na tom mestu, onda su savetnici još važniji, pa tim pre, čini mi se, ovaj amandman ima smisla. Hvala vam. Hvala